Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici srdačno vas pozdravljam. Nastavljamo sa plenarnim zasjedanjem Hrvatskog sabora po već najavljenom dnevnom redu 12. sjednice Hrvatskog sabora. To je - Prijedlog zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, prvo čitanje, P.Z. br. 612. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u, da. Možemo li završiti pa onda. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na prvo čitanje zakona. To su članci 183. do 188. članka Poslovnika. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ovih radnih tijela ste primili na sjednici. Sad ćemo zastati. Poštovani zastupnik Davorin Mlakar ima riječ.

Hvala